sabora, kolegice i kolege.

Željko (HDZ)** Nemojmo dobacivati nego krenimo malo dalje na sljedeću točku dnevnog reda, odnosno prvu točku dnevnog reda danas, a to je - Godišnje izvješće Financijske agencije za 2014. godinu Podnositelj izvješća je Financijska agencija temeljem članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji. Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za financije, državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnica podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite. Predsjednica Uprave Financijske agencije uvažena gospođa Anđelka Buneta. Izvolite. i zastupnici Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pred vama je Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije u 2014. godini. S obzirom da standard nije propisan izvješće je strukturirano po uzusima i pravilima dobre prakse i konstruktivnim prijedlozima saborskih zastupnika iz dosadašnjih saziva Sabora. Dozvolite mi da istaknem najznačajnije odrednice financijske i poslovne. 2014. godina bila je izuzetno radno intenzivna kako na područjima unapređenja internih procesa, tako i na poslovima koje smo radili za naše klijente u komercijalnom smislu i temeljem javnih ovlasti. Iskazano financijski ostvarili smo ukupni prihod od 846,1 milijun kuna i to je u odnosu na 2013. blagi porast od 3%. Ostvareni rashodi iznosili su 797,8 milijuna kuna i u usporedbi sa 2013. 7% su viši. Ostvarili smo bruto dobit od 48,2 milijuna kuna što je 37% manje u odnosu na 2013. Prihodi sadrže naše redovne prihode od financijskih, elektroničkih usluga, usluga za državu, informatičko-komunikacijskih usluga, te ostale prihode. Za istaknuti je da iz tradicionalnog segmenta poslovanja još uvijek ostvarujemo oko 45% ukupno poslovnih prihoda. Tu mislim pod platni promet, nacionalni klinički sustav, malo srednje poduzetništvo, a taj trend pada sve kvalitetnije supstituiramo prihodima od elektroničkog poslovanja, kartičnog poslovanja i poslova arhiviranja. Također, tijekom 2014. godine značajnije nam se smanjio prihod od državnih institucija zbog izmjena zakonske regulative i uvođenja JOPD obrasca cirka 38 milijuna kuna. Zato je razumljiv iz strukture prihoda po segmentima kupaca jasno vidljiv trend pada prihoda od poslovanja agencije sa državom, dokle prihod od elektroničkih usluga i poslovanja sa fizičkim osobama raste, a prihod od poslovanja sa pravnim osobama stagnira. Direktni kontakt sa našim klijentima ostvarujemo preko poslovne mreže koja osigurava nacionalnu pokrivenost kroz četiri regionalna centra, 18 podružnica, 143 poslovnice, 13 ispostava i one u ukupnom prihodu FINA-e sudjeluju sa 57%. Kao što sam već navela rashodi agencije u 2014. bili su viši 7% u odnosu na 2013. na što je najveći utjecaj imalo povećanje financijskih i izvanrednih rashoda za 66% u odnosu na 2013. što u naravi predstavlja vrijednosna usklađenja potraživanja kupaca većinom tijela državne uprave, a sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima. U strukturi ostvarenih rashoda u 2014. generalno gledano troškovi osoblja činili su 43%, materijalni troškovi 24, troškovi amortizacije 10%, ostali troškovi poslovanja 9%, a financijski izvanredni 13%. Investicije u 2014. iznosile su ukupno 45,3 milijuna kuna i manje su za 33% u odnosu 2013. a u najvećem dijelu investicije se odnose na informatičku opremu i sudjeluju negdje sa 53% u ukupnim investicijama. U poslovnom smislu 2014. obilježio je rad na području unapređenja internih procesa u samoj FINA-i kao i na poslovima koje obavljamo za naše klijente. Izdvojila bih sljedeće, u cilju usklađenja naše organizacije sa strateškim poslovnim ciljevima koji su prezentirani u strateškom dokumentu pod nazivom "Inovacijska strategija Financijske agencije za razdoblje 2014.-2017." u 2014. godini izmijenili smo organizacijsku strukturu FINA-e radi unapređenja efikasnosti i veće fleksibilnosti kako bi što promptnije odgovorili zahtjevima vlasnika i tržišta. U suradnji s našim socijalnim partnerom definirali smo odredbe novog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu sa 1. lipnjem 2014. i tim socijalnim sporazumom revidirana su materijalna prava naših radnika. Na nivou godine radi se o smanjenju od 11,5 milijuna kuna. I revidirali smo sustav plaća koji je redefiniran na način da se jedan dio plaća veže uz regionalnu uspješnost podružnica, a jedan dio na individualnu uspješnost radnika. Intencija je bila da takvim sustavom osiguramo objektivnije nagrađivanje sastavnica agencije, odnosno njenih radnika sukladno njihovom učešću u realizaciji poslovnih aktivnosti i na kraju u učešću u realizaciji samog rezultata poslovanja. Paralelno s redovnim poslovanjem i provođenjem aktivnosti koje su bile usmjerene na unapređenje internih procesa agencija je nastavila razvijati nove odnosno već započete projekte među kojima bih izdvojila samo neke. Prvenstveno implementaciju centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru. U uspjeh ovog projekta uložili smo iznimne ljudske, tehničke, financijske i organizacijske preduvjete, a sve zato da projekt uspije. Danas iz ove perspektive mogu reći da RH može biti iznimno ponosna što je ovako složen projekt uspjela implementirati u rekordnom vremenu s vlastitom pameću i svrstala se u red rijetkih zemalja, a i multinacionalnih kompanija koje su u tome uspjele. Naravno, ovo je projekt na kojem puno još treba raditi, prvenstveno na hr. izvještajnom sustavu ali okosnica je uspješno implementirana, a u prilog tome govore sljedeći podaci. Početkom 2014. u sustavu su bile 473 institucije obuhvaćene, a krajem 2014. u sutavu COP-a obračunavalo je plaću 2179 institucija za gotovo 248 tisuća zaposlenih. Kako je COP jedan od stožernih elemenata reforme javne uprave i samo za ilustraciju navest ću nekoliko elemenata da bi stekli dojam koliko je ovaj projekt složen a koji naravno bez supporta tijela državne uprave ne bi mogao uspjeti. Napravljena je web aplikacija kojoj korisnici, dakle tijela državne uprave, pristupaju putem digitalnih certifikata čime se jamči visoka razina sigurnosti sustava. Trenutno u aplikaciji je dostupno 3372 različita mjesta, radna mjesta. Implementirana je 31 uredba, to podrazumijevam kolektivne ugovore, zakonske, podzakonske akte koji su povezani sa svim ili samo sa određenim grupama institucija i utječu naravno na obračun plaća. Unutra je uneseno oko 300 različitih dodataka. Što tu mislim? To su recimo posebni uvjeti rada, dodatak na zvanje odnosno dodatak na obrazovanje i Istaknula bih i projekt e-građanin kojim se omogućio online komunikacija građana s javnim sektorom. U tom projektu koji je nagrađen u Meksiku kao najbolji projekt u komunikaciji građana sa javnim sektorom u svijetu FINA-i je bilo povjereno uspostavljanje i operativno vođenje nacionalno identifikacijsko-autentifikacijskog sustava kao jedinstvenog mjesta verifikacije elektroničkog identiteta za pristup e-uslugama što smo uspješno odradili. Sustav je vrlo dinamičan i u njega kontinuirano ulaze novi pružatelji usluga za građane, novi izdavatelji vjerodajnica tipa evo u zadnje vrijeme su ušle dvije banke kao naravno i krajnji korisnici građani. Od 2011. FINA je preuzela i poslove prisilne naplate na računima poslovnih subjekata i građana otvorenih u bankama u RH i FINA je tim FINA je tim zakonom postala jedinstveno mjesto za primitak, obradu i postupanje po ovrhama. Naravno moramo pratiti i zakonske izmjene pa je 2014. donesena jedna značajnija izmjena Ovršnog zakona koje su zahtijevale i dosta velike prilagodbe sustava. Svakako jedna od najznačajnijih koju bih istaknula je promjena koja omogućava izvansudske naplate odnosno izravne naplate u FINA-i temeljem presude odnosno druge ovršne odluke a također je omogućeno radnicima da direktno u FINA-i zatraže zatraže ovrhu na teret poslodavca u slučaju neisplaćene plaće i to samo na temelju obračuna neisplaćene plaće. Na Odboru za financije bilo mi je upućeno pitanje o broju blokiranih poslovnih subjekata i građana na kraju 2014. kao i o ukupnim potraživanjima FINA-e pa koristim priliku da odgovorim na ta pitanja. Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31.12.2014. godine bilo je blokirano 47 870 poslovnih subjekata, a ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje iznosila je 29,6 milijardi kuna. U odnosu na stanje godinu dana ranije 2013. riječ je o smanjenju za 14 230 poslovnih subjekata i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,9 milijardi kuna. Ako usporedimo sa 2015. taj trend i dalje reći ćemo za poslovne subjekte u broju i u potraživanjima je u opadajućem trendu. Što se tiče građana nažalost situacija nije takva. Zbog neizvršenih osnova za plaćanje s 31.12.2014. u blokadi je bilo 322 498 građana a njihov dug je iznosio 31,06 milijardi kuna. U odnosu na 2013.riječ je o povećanju za gotovo 7% nominalno 22 703 građanina i povećanju ukupnog duga za skoro 8 milijardi kuna. Ako gledamo 2015.broj građana se smanjio ali njihov ukupni dug je porastao nominalno i radi se većinom o građanima u dugogodišnjim blokadama. Što se tiče odgovora na pitanje u vezi FINA-nih potraživanja od kupaca ukupna nenaplaćena potraživanja FINA-e evidentirana na 31.12.2014. iznosila su 325,7 milijuna kuna, a od toga dospjela potraživanja iznosila su 143,6 milijuna kuna i u najvećoj mjeri oko 85% odnose se na potraživanja od tijela državne uprave. Što smo poduzeli da naplatimo ta potraživanja? Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama, sukladno internim aktima sve zakonom dozvoljeno što znači od telefonskih poziva, dogovora, alternativnih mogućnosti plaćanja, proveli smo 647 kompenzacija, 1400 cesija asignacija, poslali smo preko 44 tisuće opomena kupcima, pokrenuli smo 1509 postupaka prisilne naplate naših potraživanja. S obzirom da je RH osnivač FINA-e pokazali smo posebnu kooperativnost pri dogovaranju uvjeta naplate potraživanja od njenih institucija tako da smo recimo predlagali, bili smo tu vrlo proaktivni sastanke, koordinacije i recimo potpisan je jedan veliki sporazum za dugovanja 2010.-2011. u iznosu od 162 milijuna kuna. Iz kratkoročnog reći ću sporazuma prešao je u dugoročni gdje je rok naplate do 31.12.2016. sukladno onom sporazumu o mjerama prekomjernog deficita. FINA-i je povjeren i posao postupka predstečajnih nagodbi pa bi samo nekoliko riječi o njemu. Za ilustraciju u 2012.godini kada je započeo taj posao u FINA-i je radilo 37 nagodbenih vijeća na tim poslovima a krajem 2014.bilo ih je aktivno 19. Odstupanja zakona na snagu zaključno s prosincem 2014.ukupno je zaprimljeno 7574 predmeta odnosno poduzetnici su predali te predmete sa ukupnim iznosom prijavljenih obveza od 67,8 milijardi kuna, a zapošljavaju 60 148 radnika. Od toga je na dan 31.12.2014. riješeno 6963 predmeta što čini gotovo 92% svih zaprimljenih predmeta, ovih 611 predmeta je prešlo u narednu godinu znači u radu je. Od ukupno riješenih predmeta 1765 je riješeno s pozitivnim ishodom što znači da je prihvaćen plan restrukturiranja odnosno sklopljena je predstečajna nagodba iako po ukupnom broju to nije mnogo to je svega 23% potrebno je istaknuti da se radio o dužnicima na koje otpada gotovo polovica svih prijavljenih obveza 43% i da isti zapošljavaju 26 440 radnika gotovo gotovo 45% svih ukupnih. U 5198 predmeta postupak je bio obustavljen ili je prijedlog odbačen ili je u pravilu završio stečajem. Konkretno 3678 je otišlo u stečaj. Do 31.12.2014. ukupan iznos duga odnosno blokada za sve ove navedene dužnike smanjen je za 12,6 milijardi kuna. Na kraju posebno bi još istaknula rad na nacionalnom projektu jedinstveno područje plaćanja u eurima u RH prilagođavamo naš nacionalni krilinški sustav … odnosno direktivama EU. To se radi sa velikim timom na čelu sa Hrvatskom narodnom bankom. Tu su unutra komercijalne banke, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga banaka i što ćemo napraviti? U principu omogućit ćemo svim našim poduzetnicima i građanima prekogranično plaćanje u eurima sukladno da kažem europskim direktivama. I evo prekjučer smo dobili od Hrvatske narodne banke rješenje, odnosno odobrenje za rad euro … Dakle ovu fazu smo dobro odradili. U svom izlaganju nastojala sam istaknuti samo najbitnije, naravno ne umanjujući značaj ostalih aktivnosti ali htjela sam još na kraju reći za sve ovo vrlo dinamično razdoblje 2014.trebali smo i novih radnika tamo da smo zaposlili 70 novih radnika i godinu smo završili sa 3139 zaposlenih. S tim da naglašavam da smo pretežito zapošljavali na određeno radno vrijeme. Navedeno povećanje uvjetovano je bilo potrebno za ekspertnim znanjima koja su nam bila potrebna za realizaciju prvenstveno projekta COP. U ukupnoj kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih u agenciji i nadalje dominira srednja stručna sprema 56% udio, dokle udio visoke stručne spreme sada iznosi 25% i uvećan je za 1% u odnosu na 2013. S obzirom da smo svjesni da ulaganje u zaposlenike odnosno u njihovo znanje, edukaciju je jako bitno u 2014. uložili smo ukupno 1,3 milijuna kuna a u strukturi tih ukupnih troškova školovanja 66% čini edukacije i obrazovanje za postizanje znanstveno, stručnih pravnih, ekonomskih i informatičkih zvanja te specijalističkih, a 34% čine stručna usavršavanja kroz konferencije, seminare, simpozije i troškove članarina u strukovnim udruženjima. Tijekom 2014. zabilježen je i porast broja odlazaka zaposlenika na edukaciju u visini 9% u odnosu na 2013. zbog povećanja internih edukacija u kući za 139%. Što to znači? Razvili smo sustav internih trenera koji prenose znanja i vještine sadašnjim i novim zaposlenicima i time utječemo na racionalnije upravljanje troškovima obrazovanja. Zaključno. FINA je 2014. poslovala pozitivno, uspješno je provela proces reorganizacije, sudjeluje u razvijanju projekata koje procjenjujemo da će nam u budućnosti donijeti nove izvore prihoda jer naš posao, odnosno prihodi iz tradicionalnih izvora sredstava ima silazni trend već godinama. Uvažavajući percipirane promjene u okruženju te nova očekivanja kako naših klijenata, tako vlasnika, radnika pa i najšire zajednice u 2015. ušli smo vrlo aktivno spremni redefinirati našu inovacijsku strategiju za razdoblje 2013./2017. u u svrhu kvalitetnijeg pozicioniranja u budućnosti dakle da bi se uskladili sa novonastalim okolnostima jer naše tržišne i druge okolnosti izuzetno brzo se mijenjaju. Zahvaljujem na pozornosti.

Evo gospođa predstavnica FINA-e spomenula je blokade, da je to jedan od alata koje koriste. Htio bih napomenuti da pravne i fizičke osobe koje su se našle u blokadi su zapravo žrtve financijskog nasilja. Naši građani kao fizičke osobe veoma teško nađu zaposlenje, mnogi godinama ne izlaze iz blokade. Još kada neki veliki dug dođe, zatezna kamata, to je zapravo dužničko ropstvo zapravo promjena Ovršnog zakona ih može izvući. Što se tiče pravnih osoba, jako im je otežano zapravo javljanje na bilo kakav natječaj i ne mogu se izvući zapravo iz te loše situacije. Ali ne krivim naravno vas za to, to je posljedica Ovršnog zakona, Stečajnog zakona. Ono što me zanima konkretno kod Financijske agencije, dakle vaše usluge, konkretno recimo blokiranje i naknade za ovrhe, dakle postoji sigurno nekakav troškovnik. Tko je donio taj troškovnik i tko je nadležan za promjenu tog troškovnika? Imali smo nekoliko slučajeva, zapravo ne nekoliko, mnogo je bilo slučajeva da su na temelju izmišljenog nekog duga i na temelju duga za kojeg vjerovnik ne zna da ga je već naplatio, dolazili nalozi. Na temelju tih naloga je dužniku blokiran račun pa čak i ovršen. Iako se poslije uspostavilo da je potraživanje neutemeljeno ipak je Financijska agencija naplatila tu uslugu tu uslugu za sebe. Prema tome zašto se ne provjerava je li nalog utemeljen? Odnosno kada se utvrdi da nije, od strane vas ili od neke druge institucije zašto se svejedno naplaćuje ta usluga? I treće pitanje, zašto je potrebno nekoliko dana a ako dođe vikend pa i do tjedan dana da se račun odblokira, i zašto su ljudi zapravo i do tjedan dana bez novca? Hvala vam.

sukladno novom Zakonu o ovrhama, evo dozvolite malo ću šire objasniti. Do 2011. godine ovrhe su provodile banke i to je bilo u sklopu platnog prometa. Svaka banka imala je svoj sustav na provođenja, reći ću ovrha. Država je odlučila da će napraviti jedan jedinstveni sustav koji će biti, reći ćemo pravedan, transparentan i učinkovit. Govorim o sustavu da će se prema svim dionicima koji imaju probleme sa plaćanjem svojih obveza postupati na jedan, jedinstven standardan način. I u tome smo uspjeli, kao država govorim. I recimo i Europska komisija i mnogi su dolazili iz Europe gledati kako je Republika Hrvatska napravila taj sustav, pohvalili su ga i rekli da je izuzetno transparentan i jednoobrazan. Kako mi naplaćujemo da kažem naše usluge? Prema pravilniku kojega donosi i potpisuje ministar financija. Prema pravilniku točno piše što se i kako naplaćuje. Naše naknade stvarno nisu, ja to se usudim reći velike. Zašto kažem to? Zato što je vrlo senzibilno Ministarstvo i pravosuđa i Ministarstvo financija da je svojoj agenciji naredilo, napraviti ćete taj posao po cijeni reći ćemo koštanja. Mi dokažemo, pokažemo kalkulaciju i dokažemo koliko nas to košta jer naravno nije u redu da i mi imamo gubitak na tom poslu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Nažalost toliko je predviđeno za odgovor. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gorana Marića. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođo Buneta spomenuli ste da ste sudjelovali u projektu HITRO ali ali to me onda malo podsjetilo da kažem da ovo važe izvješće upozorava na mnoge pojave koje nisu dobre. Da, sudjelovali se u projektu HITRO ali temeljem tog projekta Ministarstvo uprave od 2012., '13. i '14. duguje vam 4 milijuna kuna i to vam još uvijek nisu platili. Imate dospjelih potraživanja od Ministarstva uprave po pitanju, temeljem projekta HITRO 4 milijuna kuna. Ovo samo govori jedan mali primjer kolika je dubioza po pitanju neplaćanja i da zapravo mi ne znamo istinu koliko država i državne institucije duguju i imaju nepodmirenih, dospjelih nepodmirenih potraživanja. Ako samo vi, odnosno FINA potražuje 161 milijuna od državnih institucija samo FINA ima dospjelih nenaplaćenih potraživanja 161 milijun kuna. Od toga evo Ministarstvo uprave 4 milijuna, Zavod za statistiku 25 milijuna kuna, imate REGOS gdje u izvješću kažete ne osporava potraživanja, ali i ne plaća uporno nego duguje 69 milijuna kuna FINA-i dospjelih ima dugovanja. Ministarstvo financija vam duguje 36 milijuna kuna, čak i Porezna uprava. Ministarstvo poljoprivrede koje se hvali da sve plaća plaća na vrijeme samo u 2014. i petnaestoj godini ima neplaćenih prema vama 18 i pol milijuna kuna. Ovo izvješće je dragocjeno da bismo ovo saznali, a ja vas molim da sve poduzmete da naplatite ta potraživanja jer da FINA-u zaštitite od ovih neodgovornih koji vode državne institucije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na, želi li zapravo prvo izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Uvaženi zastupnik Goran Marić ne želi. Onda ćemo otvoriti raspravu. Prvi se u ime Kluba zastupnika SDP-a javio uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ova rasprava neće biti živahna kao prije ova, prije nego što smo prešli na ovu točku iako se raspravlja po meni o jednoj vrlo važnoj agenciji, Financijskoj agenciji koja se u stvari zove agencija mada po svom načinu rada i poslovanja i po svemu je trgovačko društvo. Ali nebitno je, dakle koja je njega pravna forma i kako se zove. Zvala se nekada i zavod za platni promet, nekada služba društvenog knjigovodstva. Bitno je da ona obavlja jednu vrlo važnu ulogu ne samo za državu, nego općenito za hrvatske građane i gospodarstvo. Čuli smo i izlaganja predsjednice uprave da je FINA izgubila u segmentu platnog prometa čime se nekada isključivo bavila ona di je imala u stvari i monopol još dok je bila SDK odnosno ZAP, da je izgubila dakle taj monopolni položaj i da je izložena tržištu i onda zahvaljujući i tome ili i zbog toga se morala okrenuti i okrenula se nizu drugih aktivnosti, poslova na tržištu, a i u poslovima za državu što je dobro. I danas vidimo da u stvari općenito, dakle čak i taj posao koji se odnosi na državu i koji radi sa državom se također smanjuje iz godine u godinu. Prema tome, FINA postaje sve više tržišno orijentirana. I možemo samo zamisliti kako bi izgledao gospodarski život općenito građana kada bi ne dao bog FINA na jedan dan stala, kada ne bi radila. To bi bio opći kolaps. Dakle, to samo naprosto govori o tome koliko je to bitna institucija, agencija, odnosno djelatnost kojom se bavi. Ako pogledamo samo podatak da je svaki dan se dogodi preko 500 000 transakcija, dakle riječ je o sto pedesetak milijuna transakcija godišnje dakle 500 tisuća transakcija dnevno, 3000 zaposlenih itd. Pa i ako ima primjedbi, a ima sigurno pojedinačnih primjedbi na rad pojedinih segmenata, ljudi itd. Nije ni čudo s obzirom na broj ljudi koji je dnevno uključeno u aktivnosti s obzirom na broj sankcija. Prirodno bi bilo očekivati i više primjedbi s obzirom na broj izvršilaca i količinu posla koju rade. Dakle, FINA je bitan servis za rad državne uprave, za ministarstva itd. Na koncu konca i Strategija razvoja javne uprave gotovo bi bila nezamisliva bez podrške FINA-e u onom segmentu, dakle gdje ona sudjeluje kroz prije svega podršku kroz informacijske sustave. Međutim, osim što je servis FINA svojim aktivnostima, radom i unapređuje, dakle ona djeluje, ona djeluje proaktivno, daje određene prijedloge za unapređenje ubrzanja određenih procesa, prije svega u državnoj upravi, ali i drugdje. Kad sam govorio o tome da je FINA bila orijentirana i bila primorana, dakle okrenuti se drugim aktivnostima ne samo platnom prometu vidimo u izvještaju za 2014. godinu da je samo u toj godini negdje došlo do nekih petnaestak novih poslova, djelatnosti, aktivnosti koje je FINA preuzela ili se ponudila da preuzme. Da brojim samo nekoliko: novog Ovršnog zakona, dakle FINA je preuzela provođenje elektroničke javne dražbe. Uspostavljen je registar zadužnica što je jako bitno za sigurnost ovrhe i općenito za sigurnost novčanih sredstava. Na koncu FINA je, odradila je aktivnosti sve na implementaciji sustava jedinstvenog obrasca za prikupljanje podataka o primicima i porezima popularno zvanog JOPD. Dakle, iako je niz novih djelatnosti, niz novih aktivnosti u 2014. FINA radila nije došlo do značajnijeg povećanja zaposlenih što je bitno. Dakle, negdje oko ljudi više što je na 3000 ljudi neznatno povećanje. Ali prije svega je to rađeno zbog potrebe promjene kadrovske strukture. S obzirom da kada je FINA promijenila i način rada i vrstu rada potrebno je sve više visoko obrazovanih kadrova, prije svega informatičkih, osposobljenih i obrazovanih i vidimo to na primjeru, dakle da je 2010. godine u FINA-i bilo sa visokom stručnom spremom 628 ljudi ili 21% od ukupno zaposlenih, a već 2014., dakle o godini o kojoj razgovaramo bilo je 788 ili 25%. Dakle, za 4 postotka ako mogu reći je za jedan posto se svake godine poveća broj kadrova sa visokom stručnom spremom što je dobro i što je trend koji će se sigurno morati nastaviti jer naprosto takva je priroda posla da je sve više potrebno visoko obrazovnih kadrova. S obzirom dakle da je FINA doživjela od 2002. godine, dakle otkad je izložena tržištu ako mogu tako reći u segmentu platnog prometa i bilježi odljev klijenata u poslovne banke što je naprosto realna prijetnja i što se događa. Nužno je dakle tražiti i osim ovih tradicionalnih oblika poslovanja i nove oblike poslovanja. Ja sam već nabrojio neke ali mislim da je potrebno istaknuti da je dakle FINA u 2014. godini zaista bila izvanredna podrška određenim projektima Vlade, navest ću jedan projekt, e-građanina po čemu smo prepoznati u Europi kao vodeća zemlja EU. Dakle, gdje je FINA također odradila svoj dio posla i da vodi ustvari taj jedinstveni sustav verifikacije elektroničkog identiteta. Nadalje, centralni obračun plaća koji je započela prethodna Vlada uz podršku, informatičku podršku FINA-e naprosto bez te podrške ne bi bio zamisliv i tijekom 2014. godine taj COP je proširen i na školstvo, zdravstvo, agencije, ustanove u kulturi itd. Dakle, sve u svemu na sve ostale segmente. Naprosto danas je on apsolutno koristan projekt koji je uveo naprosto reda u plaće ako mogu tako reći, uveo reda i pravednosti a na koncu donio i niz ušteda državnom proračunu. Također je bitna stvar koju je FINA u 2014. godini radila a nove su aktivnosti ako mogu tako reći to je bilo vezano za prisilnu naplatu i posebno za predstečajne nagodbe kojih je u 2014. godini bilo preko 7000 zahtjeva za pokretanje predstečajne nagodbe, dakle negdje oko 7500. Dakle, ogroman je to posao koji je trebalo odraditi i koji je bez povećanja zaposlenih FINA odradila sa postojećim kadrovskim potencijalom. Nisam dosada govorio ništa o financijskim pokazateljima poslovanja FINA-e iako je to najčešće i glavna tema rasprave ovdje. Ne zato što su oni loši ili što se ima što skriti nego naprosto upravo naprotiv što su oni jasno vidljivi i što FINA već dakle niz godina za za redom ima pozitivno poslovanje i ostvaruje povećanje prihoda. I to u onom segmentu koji se ne odnosi na suradnju sa državom. S obzirom da dakle posao sa državom odnosno usluge koje radi za državu nije mali, on je u 2014. godini iznosio gotovo 40% prihoda, dakle negdje oko 330 milijuna kuna, ali je on za 7% manji nego u prethodnoj godini. Međutim, iako su dakle prihodi koji se alimentiraju po osnovama usluga za državu padaju FINA bilježi rast prihoda na drugim zbog aktivnosti na drugim područjima i taj rast prihoda je u '14. u odnosu na '13. bio za 3%, a u odnosu na 2012. za 9%. Inače uvijek je prilično nepopularno govoriti ili možda čak nije ni najutemeljeniji pokazatelj kolika je dobit FINA-e i sličnih trgovačkih društava ili agencija koje se bave sličnim poslovima jer naprosto svi oni koji rade za državu svoju zaradu ne mogu povećati tako što će povećati cijenu usluga jer to je dozvoljeno ako mogu tako reći na tržištu ali ne i kad rade za državu. Prema tome, ona bi mogla povećati svoje prihode tako da poveća cijenu cijenu usluga za državu, ali to naravno nije prihvatljivo. Prema tome, teško je govoriti dakle o profitabilnosti kada ti naprosto država određuje dobar dio uvjeta poslovanja ili dobar dio prihoda kao što je ovdje slučaj negdje oko 40%. Međutim, ono što je apsolutno vidljivo, a to je da je u okviru dakle i povećanog opsega posla i povećanog prihoda došlo do smanjenja materijalnih troškova i troškova za usluge iako bi bilo logično da se oni paralelno s povećanjem posla povećavaju oni su ipak smanjeni u 2014. godini za 4% u odnosu na 2013. i za 10% u odnosu na 2012. godinu. Taj iznos nije mali jer naprosto ukupni ukupni materijalni troškovi i troškovi za usluge su negdje nešto manji od 200 milijuna, dakle ukupno negdje oko 20% od ukupnih rashoda. Dakle, nije to mala stavka. Sve u svemu možemo sigurno reći da je FINA da je FINA ostvarila pozitivne financijske pokazatelje s jedne strane, s druge strane da je izvršila gotovo sve, ne gotovo sve nego sve projekte koji su joj bili zadani i bez naprosto ovakvog rada FINA-e ne bi bilo moguće realizirati mnoge projekte koje je ova Vlada odnosno Vlada u prethodnom sazivu, a tako svejedno, tako će vrijediti i za ovu Vladu, koja je započela. Tako da je FINA zaista odradila jedan izuzetno kvalitetan posao i njen rad apsolutno ocjenjujemo pozitivno i nadam se da će se tako nastaviti i u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći se u ime kluba HDZ-a javio uvaženi zastupnik Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa govorimo o jednoj instituciji koja je u datom vremenu trebala biti ugašena ali nažalost strašno puno zbog tog gašenja je izgubila i onda ista politička nomenklatura je osam godina kasnije tu agenciju pretvorila u najvažniju agenciju u ovoj državi. Dakle, s obzirom da sam 2002. govorio neke stvari samo ću ih ponoviti. Dakle Hrvatska 2002. naprosto nije bila spremna za liberalizaciju platnog prometa i prepuštanje platnog prometa poslovnim bankama vjerojatno su se dogodili i i ovoliki dugovi i dugovanja i silne stvari. Međutim, danas za FINA-u možemo reći da je država najveći korisnik usluga FINA-e ali istovremeno da je država i najveći dužnik prema FINA-i. To je ono što se u principu kad gledate izvršenje proračuna ne vidi jer proračun se vodi po nekakvom gotovinskom principu, knjiži se samo ono što je plaćeno a ono što trebate platiti ne vidite nigdje. A s obzirom da FINA i država su lijevi i desni džep onda to niti ne vidite u principu u ovom izvješću. Dakle, iz ovog izvješća se vidi da je FINA usvojila puno novih tako kažem proizvoda koje radi država i da ih radi, međutim postavlja se samo jedno elementarno pitanje da li se FINA kad pogledate fluktuaciju radne snage da li se FINA osposobila da radi te sve poslove? Prije svega Zakon o izmjena zakona, Ovršnog zakona i Zakona o prisilnoj naplati da li su oni dovoljno educirani, da li znaju raditi taj želim danas, u ime kluba HDZ-a danas govoriti, ja želim ovdje danas polemizirati pa i ja se iskreno nadam da će se javiti neki zastupnik u ime kluba HDZ-a oko dvije prvorazredne političke teme. mislim da naprosto bez obzira što se radi o izvješću od 2014.godine ne možemo preskočiti da je samo praktički u 3,5 rečenice napisano nešto o predstečajnoj nagodbi. Predstečajna nagodba je jedan zakon koji je izglasan u ovom Saboru jednoglasno praktički, a nakon tjedna dana je promijenjeno 45 članaka i taj zakon je otišao u sasvim dugom smjeru. zanima zastupnike u ovom Saboru je ne ovako šturu napisati da je 2014.zaprimljeno 7574 predmeta u kojima je iskazano 65 milijardi kuna prijavljenih obveza i da obuhvaćaju te tvrtke koje su u predstečajnoj nagodbi zapošljavaju 60 148 radnika. Mislim da je to presuhoparan podatak iz nekoliko razloga. U protekle tri, četiri godine smo imali priliku slušati kako se smanjio iznos potraživanja države, kako su se smanjili iznosi nenaplaćenih sredstava međutim to je bilo samo administrativno brisanje temeljem provođenja predstečajne nagodbe. vjerojatno zanima nas u klubu HDZ-a a i zanima hrvatsku javnost, nakon 3 godine koji su rezultati predstečajne nagodbe? Koliko je procesa uspjelo, koliko ih je propalo, koliko je danas zaposlenih u odnosu na trenutak kad je pokrenuta predstečajna nagodba, zašto? Pa zato što je država putem predstečajnih nagodba otpisala preko 10 milijardi kuna. Postavlja se pitanje što je sa malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima koji u principu na tim ročištima niko ih ništa nije ni pitao. dobit ćete toliko i toliko potraživanja, ili nećete dobiti, na toliko i toliko godina bez kamate i uzmi ili ostavi. Dakle o tome se ovdje ništa ne piše, mnogi obrtnici su nažalost zatvorili svoje obrtničke radnje isto kao i mali poduzetnici. I to su činjenice, činjenice koje kad govorimo o izvješću financijske agencije on se moraju naći u ovom izvješću. Zašto? Pa zato kad pogledate prihodovnu stranu financijske agencije onda ćete vidjeti da najizdašniji prihodi praktički prihod od naknade za provođenje predstečajnih nagodbi ako se ne varam to je negdje oko 114 milijuna kuna u 2014.godini i onda je logična stvar da nas kao saborske zastupnike koje i poduzetnici i građani pitaju zanima koji je rezultat toga. I mislim da je to područje koje bi u izvješću moralo biti posebno obrađeno iz jednostavnog razloga što se radi o milijardama proračunskih prihoda. Isto tako vjerojatno su i neka radna mjesta spašena ali isto tako je vrlo interesantno vidjeti koje tih prvih 200 sretnika koji su bili u postupku predstečajne nagodbe. Dakle, to je ono što u ovom izvješću nažalost ne vidimo, ali to je ono što ćemo tražiti u ovom izvješću i što ćemo tražiti u izvješću 2015. Jer pogledajte bio je nekakav zakon tamo 2002.godine o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima naziv jedan, smisao i tehnika vrlo slično samo što je u predstečajnim nagodbama to provedeno nikada nije podastrto izvješće što se stvarno dogodilo. Ali kažem temeljem Zakona o predstečajnoj nagodbi otpisano je desetak i više milijardi kuna potraživanja države. Što će biti sa malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima da ne govorim. Također, vrlo je interesantno da iz godine u godinu raste broj blokiranih hrvatskih građana. Nažalost taj iznos je u ovom trenutku na 29,6 milijardi kao što je rekla, zapravo 2014.kao što je rekla gospođa Buneta. I to je isto nešto nad čim se moramo zabrinuti. Kako je došlo do tog duga? Posložit ga po nekakvim socijalnim kriterijima i imovinskim kriterijima. I ono što želim ovdje jasno reći vrlo interesantno da se u ovim izvješćima se praktički vrlo malo ili nimalo ne spominje OIB. OIB je trebao biti instrument temeljem kojega se rješavaju određene stvari. OIB je trebao biti instrument temeljem kojeg se u predstečajnim nagodbama ne bi dogodilo da 5, 6 ili 10 tvrtki kćeri najedanput ima 70% potraživanja i dirigira sa kompletnim stečajnim stečajnim i predstečajnim procesom. Zašto OIB? Pa ako vidite da ukucate OIB jedne tvrtke ili vlasnika te tvrtke vama se, tako je bilo zamišljeno, oni koji su donosili OIB ali nažalost on je tako proveden, vama se trebala otvoriti lepeza svih tvrtki koje je on otvorio ili koje su tvrtke koje taj vlasnik otvorene i onda na kraju dođete bez obzira na Zakon o međusobno povezanim društvima da su ta društva itekako povezana jer kad se vidi i korištenje materijalnih resursa i osnovnih sredstava onda ćete vidjeti da su te tvrtke itekako povezane i da baš ne mogu spadati po Zakonu o međusobno povezanim društvima da nisu međusobno povezani i onda bi vidjela da mnoge stvari se naprosto ne bi mogle dogoditi. Ali kažem ovdje imamo što imao u tri i pol rečenice objašnjeno. I još jedna projekat koji je započeo 2009.godine a to je centralni obračun plaća. Dakle sa projektom centralnog obračuna plaća se započelo isključivo iz jednog razloga, s obzirom da u mnogim ministarstvima temeljem kolektivnih ugovora imate 30, 40 dodataka na plaću da se konačno u ovoj državi vidi ko s kojeg osnova dobiva koju plaću i to je trebao biti praktički zadnja stepenica ka donošenju Zakona o platnim razredima gdje bi se plaćao rad, bi se plaćalo znanje, gdje bi se plaćala stručna usavršenost, gdje se ne bi plaćala formacijska pripadnost kao što je to nažalost u ovom trenutku u RH. I bez obzira koliko mi govorili o reformi ovoga ili onoga, bez sustava platnih razreda mi ne možemo riješiti problem niti javnih službi, niti MUP-a, niti MORH-a niti bilo koga drugog. Jer da netko dobije toliku plaću samo što formacijski pripada negdje a ne zbog toga što radi taj posao to je nešto šta naprosto nije pravično. I to je bio razlog zašto se krenulo na centralni obračun plaća. I da se razumijemo, ovih 5 godina nije razvlačila FINA, ovih 5 godina su razvlačili oni koji nisu htjeli unesti podatke unutar da se obračunaju plaće. To je istina i to treba reći. I to je ono kada se kaže da politika ne podupire reforme. Ovo vam je klasični primjer kolegice i kolege. Sve je praktički bilo pripremljeno 2009. da se krene s tim. Međutim, kada pogledate tek 2014. najveći dio subjekata u državi je počeo, prešao na COP. A znate što su ministarstva i ostali korisnici trebali napraviti? Samo su u FINA-u trebali unesti podatke o plaćama, koeficijentima, svim ostalim dodacima i sustav je pametan onoliko koliko ga pametno nahranite i dobijete te podatke. Međutim netko je to uporno godinama obrazlagao. Evo, meni je žao što gospođa Buneta ni danas nije rekla, a meni iz razumljivih razloga, razloga, da COP je kasnio isključivo zbog toga što oni koji su bili odgovorni za korištenje državnog proračuna, a radi vam se samo o sredstvima za plaće iz državnog proračuna negdje oko 28,2 milijarde kuna. Tolike su plaće od ovih svih proračunskih korisnika. Kada tome pridodamo javna poduzeća pa danas sutra i jedinice lokalne samouprave onda je iznos preko 30 milijardi kuna. I ako vi ne utvrdite točno po kojem osnovu se isplaćuje koja plaća onda ne možete govoriti o bilo kakvoj reformi. Ne mora značiti reforma da će se smanjiti plaća. Dapače, reforma treba značiti oni koji znaju, oni koji vrijede i oni koji rade da će dobiti više a oni koji ne rade pa ti nisu ni zaslužili da dobiju. Ja mislim da je to jedna stvar oko koje ćemo se svi složiti. I zato je, kažem zato smo u ime kluba razmišljajući o čemu govorite, jer ovo su drugo sve tehnički podaci, ovo su procesi koji traju dugo i o njima treba progovoriti ovdje. Zašto? Zato što će se za 2 ili 3 godine predstečajna nagodba pretvoriti u nekakvo političko prepucavanje. A istovremeno smo 2012., 2013. slušali da su smanjena potraživanja države za 10 milijardi kuna. Nisu smanjena. Samo je, u onom trenutku kada je pokrenut postupak predstečajne nagodbe porezna uprava je rasknjižila zaduženja prema tom subjektu temeljem te predstečajne nagodbe i to je naprosto samo nestalo iz knjigovodstvene evidencije, ništa drugo. I zato kada govorimo o agencijama, kada govorimo o njihovoj svrsishodnosti potrebi, ne potrebi, ono sigurno što za FINA-u treba reći da su se kao feniks iz pepela digli i da su danas ključna informatička podrška praktički svim projektima Vlade. I to je činjenica. E sad, što oni rade o tome, ovisi o tome što će im Vlada dati da radi. ne ovisi o njima. Dakle oni imaju neke proizvode koje nude tržištu, mogu biti dobri, mogu biti loš ali su takvi kakvi jesu. Ja i dalje tvrdim da u platnom prometu prije svega sa građanima ima puno naših sugrađana koji još uvijek svoje obveze plaćaju na šalterima s obzirom da su šalteri FINA-e u principu u svim gradovima Republike Hrvatske, većim, praktički u samom centru najdostupniji, mislim da je to nešto zbog naših građana, o čemu bi se trebalo razmišljati. Trebalo bi razmišljati da sve državne institucije imaju onaj kod i da praktički putem njega se naplaćuje da nema onoga tipkanja kada mora se ukucavati po 30, 40 brojki, na takav način ćemo pomoći svojim građanima. bez obzira na ove primjere, ali kažem ako ne dobijemo u izvješću za 2015. podatke, govoriti ćemo o njima i 2015. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće jer ono je na tehničkoj razini dobro napravljeno. Daje nam odgovore na neka pitanja, daje nam informaciju o nekim novim proizvodima koje je FINA usvojila i bila podrška za određene projekte Vlade. Ali kažem ovo su dvije ključne stvari gdje se radi o milijardama kuna i naprosto smatram da izvješće mora, zapravo da te silne milijarde kuna zaslužuju nekoliko stranica a ne nekoliko rečenica. Prije svega da saborski zastupnici dobiju vjerodostojnu informaciju što se to događalo sa predstečajnim nagodbama. I ovdje bi bilo dobro da se napisalo toliko i toliko subjekata, toliko i toliko zaposlenih je primilo plaću u tom i tom iznosu, onda bi taj podatak bio puno snažniji i onda bi mi vjerojatno o nekim stvarima u ovom Saboru drugačije razgovarali. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub a to je klub MOST-a, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Nekoliko riječi ispred Kluba zastupnika MOST-a, u povodu ovog izvještaja Financijske agencije. Evo na prvom mjestu pitanje ovrha i tu zaista mislimo da treba preispitati i promijeniti Ovršni zakon. I u pravu je gospodin Sinčić koji je evo postavio pitanje i koji je svojim aktivizmom pokazao znači u kojem smjeru treba djelovati da ovdje nešto ne valja. Ne može se događati to da čovjek koji duguje 30, 50 ili 80 kuna da poslije još 700 ili 1000 kuna mora platiti na temelju provedenog ovršnog postupka u kojem najviše zarađuju ne odvjetnička društva nego pojedina odvjetnička društva kao što Hrvatska ima svega nekoliko odvjetnika, je li tako. Drugo pitanje su predstečajne nagodbe, evo ovdje je gospodin Šuker rekao, tu treba napraviti detaljan izvještaj. Gospođo Buneta, ja ovdje i mi u MOST-u nismo došli u Sabor da čitamo izvještaje koje nam je nažalost ostavio SDP pa se već mjesec i pol dana bavimo izvještajima, partizanima i ustašama, ja nisam zadovoljan, trebali smo još o tome raspravljati jer inače sutra ujutro će opet netko reći dajte još dva sata da to konačno, mi smo evo dali prijedlog da sedam dana plenarna sjednica raspravlja o tome. Dakle, molim vas. Mi ćemo Klub zastupnika MOST-a tražit će pismeno da sačinite detaljan izvještaj za ovaj čitav Sabor o predstečajnim nagodbama. Dakle, to je jedna crna mrlja u novijoj povijesti Hrvatske. Poslije pretvorbe i privatizacije to je vjerojatno najveći izvor kriminala u Hrvatskoj. Preko toga ne možemo i ne smijemo prijeći, o tome se mora otvoriti rasprava. Ako ne sada, onda će se po prirodi stvari otvoriti hoće bit za godinu, dvije, tri. Upravo prethodna Vlada je bila ponosna na taj projekt predstečajnih nagodbi i taj ministar koji je pokrenuo bio je nahvaljen do neba, a na žalost postao je sam žrtva predstečajnih nagodbi. Dakle, da bi ove rasprave u Saboru imale smisla i da bi građani koji nas gledaju ovdje preko televizije, da bi konačno dobili odgovore na ova pitanja mi moramo imati prave stvari. Dakle, vi ste ovdje u izvještaju, mi ćemo ga podržati naveli puno toga. Ali tražimo odgovore na ova važna pitanja koja su vezana za predstečajne nagodbe gdje je Financijska agencija igrala izuzetno važnu ulogu i da jednostavno vidimo što se tu dešavalo. Ako se ne varam ja sam vidio u vašem izvještaju pored ovih svih dužnika koje je doktor Marić precizno u lipu naveo, molim vas potvrdite ili demantirajte. Ako sam dobro vidio tamo stoji da vam Hrvatska narodna banka nije platila neki dug od 8 ili 10 milijuna kuna. Ne znam da li sam dobro vidio. Ako je točno da vam nisu platili kako to, jer to je, ta firma ne može bit nelikvidna. I zadnje pitanje budućnost FINA-e. Malo prije je rečeno, čini se da je bio projekt da se bivši SDK, odnosno poslije ZAMP, ne ZAMP nego ZAP, pardon, da se jednostavno utrne. To se uklapalo inače u jedan projekt da društvo ostane bez ključnog najvažnijeg izvora informacija koje vi danas dajete i obrađujete. Kad jedno društvo i država nema takav izvor informacija, ono ne zna što se dešava. Znači, ne možete, nema menadžmenta, ne možete upravljati procesima, vi ste izgubljeni. Bilo bi dobro da nam pored ovog izvještaja koji ima svoju namjeru, da nas također informirate nešto više o budućnosti FINA-e, dakle u kojem smjeru ona ide strateški, da vidimo u kojem omjeru, odnosno u kojoj mjeri je FINA povezana sa svim državnim institucijama. Jer rekao sam da je to informacijska, informativna podloga svih institucija u Hrvatskoj od Ministarstva financija, Porezne uprave, DORH-a, ovoga, onoga, trgovačkih sudova. Dakle, nezaobilazno. FINA nam daje krvnu sliku gospodarstva i društva, svih procesa, bez nje ne znamo ništa. Pa u tom kontekstu bilo bi neophodno potrebno da nam se u Saboru prezentira jedna jasnija slika budućnosti FINA-e, jer vi možete puno toga još raditi, imate veliki potencijal kako ljudske resurse, a i vaša mreža pokriva čitavu Hrvatsku. Dakle, još jednom na kraju zaključujem u ime MOST-a da želimo, nije nam namjera bavit se samo izvještajima koje ćemo ovdje potvrditi ili odbaciti i poslije pojeo vuk magare. Želimo promijeniti ovu Hrvatsku u svim detaljima, pa i u ovom kontekstu, pa evo i u vezi ovog projekta OIB zašto je on stao itd. A nikad nije bila veća, bolja informatička podrška. Nikad nije bila tako razvijena informatika, telekomunikacije. Znači, postoje razlozi zašto se neke stvari stopiraju, a hrvatska javnost želi čuti odavde te odgovore. Jer ovdje nismo došli da sjedimo i trošimo vrijeme ili da uveseljavamo građane koji gledaju, nego da zaista mijenjamo stvarnost. Evo hvala. Hvala lijepa. Imate dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi profesorre, moram reagirati na jednu tvrdnju, a to je da nismo ovdje da samo raspravljamo o izvješćima. Ja vam moram skrenuti pažnju da ste vi većina, da vi diktirate tempo, da niste opozicija, da mi isto čekamo da vidimo te reforme, da vidimo te nove zakone, zakonske prijedloge. Ali na vama je inicijativa da ih donesete. Do sada smo iz Vlade vidjeli samo neka kadrovska rješenja, nekoliko zakonskih prijedloga koja govore samo o tome da se mijenjaju neki zakoni da bi se uskladili sa potpredsjednicima Vlade, ali od reforma još ni "r". Znači, čekamo da se dogovorimo prvo da vidimo tko su zamjenici i pomoćnici ministara. Znači, od vas se očekuje inicijativa svakako. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Pa poštovani kolega, moram priznati da ni ja nisam zadovoljan ovako kilavom pripremom znači formiranja Vlade. Ispričavam se na ovom izrazu, ali vi ste najmanje pozvani ovdje i znači koalicija koja je obnašala vlast da postavlja takva pitanja da očekujete nešto u ovih 20 dana da radikalno promijenimo Hrvatsku. Što ste vi radili ove četiri godine? Prema tome, vi očekujete sad čuda. Naravno i ja očekujem i građani i s pravom se pitate. Međutim, vi ste puno toga zakuhali i to ne samo 4 godine već puno prije toga. Ovdje sjede neke vaše kolegice i kolege koji nisu bili u stanju vodit svoje obiteljske neke posliće, a to su bili vaši uvaženi ministri

Kolega Lovrinović kažete u vašoj raspravi, između ostalog jel', da se bavimo starim temama ili nevažnim temama odnosno temama koje je pregazilo već na neki način vrijeme jer je većina jer je većina ovih izvješća iz 2014. godine pa vam moram skrenuti pažnju da kojim slučajem je Sabor iscrpio u prošlom mandatu dnevni red da mi danas u Saboru ne bi imali što raditi. Da je u saborsku proceduru ušlo čini mi se tri ili četiri tehnička prijedloga za izmjene zakona, jedan od strane MOST-a također kao prijedlog novog zakona vezano za saborske plaće. plaće. Međutim, morate znati da procedura ide na način da Vlada predlaže zakone, u pravilu, da oni potom dolaze u Sabor a mi Vladu još nismo ni do kraja formirali. Prema tome, ne stoji baš vaša optužba jer je prošli saziv Sabora, a ja sam u njemu sjedila, ako ću se prisjetiti dobro već prvi dan zasjedanja nekoliko zakona promijenio. Jedan od onih koji su bili najžurniji, najurgentniji je bio Ovršni zakon. Tako da se ne bih složila s time da mi nismo radili i da nismo došli spremni. A očito je znači sa ovom situacijom koju sada imamo u Saboru da je ekipa koja je došla u Vladu bila ili nespremna ili da još nije ili da pravovremeno nije dogovorila što i kako činiti i koji su joj ciljevi kako bi u ovom Saboru mi mogli raspravljati o onome što je za Hrvatsku važno. A ono što je najgore čini se da se ništa ne radi u pravcu toga da se i nastavi raditi ono što je bilo dobro. Jer evo ovih dana vidimo da nije baš sve tako bilo loše i da su neki pokazatelji koje smo očekivali da će biti bolji upravo ovih dana i u brojkama se pokazali za Hrvatsku dobrima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Pa poštovana gospođo vidi se da vi imate veliko iskustvo u Saboru. Međutim to, ove rezultate koje vi ovdje nabrajate, ne vide hrvatski građani. 300 tisuća nezaposlenih je ponovno, vanjski dug, javni dug i da sad ne držim predavanje iz ekonomije. Puno toga ne valja. Puno je bilo materijala. Naravno ja vam govorim o ovim točkama koje su ostale neriješene. Dakle, zašto su ostale neriješene? Vidite vi mjesec dana mi se već ovdje bavimo ono što je trebalo riješiti u prošloj godini. No i to ćemo riješiti vjerojatno do kraja ovog mjeseca. A mislim da bi bilo dobro osnovati ministarstvo prošlosti pa da za ovo vrijeme dok, da oni to raspravljaju da mi se bavimo budućnosti pa ako bude nešto tamo procijeđeno što je zaista problem da to uvrstimo. Ali, nemojte nas opterećivati. Dakle, riješit ćemo te stvari ali dajte da zaista rješavamo probleme jer ovo kurenje vatre oprostite na ovom izrazu svaki dan ovdje kad počne sjednica sa jedne na drugu stranu to ne vodi nikuda, to nema nikakvog smisla. Mi smo ovdje došli i očekuje se od nas da zaista ponudimo neka rješenja, a ne da se prepucavamo ili tko će održati bolji i upečatljiviji govor ili reći neku sintagmu ili neku metaforu pa da ga prenese neki od medija kako bi kod svog stranačkog šefa ili partijskog zaradio koji bod više jel' tako. Mi, kad je riječ o MOST-u, mi to nećemo trpjeti. Prema tome, dajte se svi uozbiljite. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Jedina je zasada ona uvaženog zastupnika Gorana Marića, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče naglasili ste da je jedina pojedinačna, a ovo izvješće je toliko inspirativno da bi mogli se zamisliti zašto je samo jedna pojedinačna rasprava. prof. Lovrinović je naglasio samo problem predstečajnih nagodbi i da nitko nema potrebe reći nešto više o tome. U raspravi se naglasio jedan problem na koji se FINA našla zbog nenaplaćenih potraživanja i neodgovornosti onih koji su vodili državne institucije i ostali dužni FINA-i. Ovih nekoliko minuta ću iskoristiti za onaj dio o kojem pišete da ste imali obrađenih 7574 predstečajna postupka. Od tih nagodbi pišete da je obuhvaćeno 65 milijardi kuna prijavljenih obveza i 60 tisuća radnika. Mene interesira nekoliko pitanja i mislim da bi bilo dobro, i ne samo dobro nego nužno, da imamo Izvješće o predstečajnim nagodbama po svim bitnim elementima. Evo nekoliko samo razmišljanja što bi mene interesiralo. Je li 60 tisuća zaposlenih samo kod predstečajnih dužnika ili obuhvaća i predstečajne vjerovnike? Mislim da kad se barata podacima da se misli samo na dužnike. Ali mene interesira što se događalo sa zaposlenim kod vjerovnika? Koliko je bilo zaposlenih kod ukupno prijavljenih predstečajnih vjerovnika? Možda malo više od 60 tisuća. Interesira me koliko je zaposlenih bilo nakon dovršetka tih predstečajnih postupaka kod predstečajnih vjerovnika? Kako su predstečajni postupci se odrazili na vjerovnike, ne samo na dužnike? Što se događalo s njima? Koliko su izgubili radnika, da nisu oni možda završili u stečaju? Što ako imamo 15 tisuća predstečajnih vjerovnika, a nakon predstečajnih nagodbi njih polovica je završila u stečaju? Ovdje se govorilo o nedjelima u tom području. U zadnje vrijeme je popularno govoriti čini mi se samo u Hrvatskoj o fašizmu, ali iz jednog kuta. Ali nitko da spomene ekonomski fašizam a on je na svakom koraku oko nas. Pa predstečajna nagodba ozakonjeni je ekonomski fašizam. Zamislite prisiliti nekoga da tko je platio sve obveze iz fakture i porez da mora otpisati ta potraživanja a platio je porez iz tih nenaplaćenih potraživanja, a onaj tko nije platio tu fakturu nije platio ni porez, njemu se oprašta sve. Kako to nazvati drukčije nego možda čak i ekonomskim aparthejdom? Zato ne smijemo i ne možemo preći preko predstečajnih nagodbi. Mora se znati istina oko njih, mora se znati koliko je tu bilo neodgovornosti, koliko je tu bilo drskosti, koliko je tu bilo i nezakonja. Kako objasniti činjenicu da država naplaćujući svoja potraživanja uzima nekretninu u vrijednosti 36 milijuna kuna ili 34 milijuna kuna, a onda istu tu nekretninu gospodin Peinović objavljuje na prodaju putem javnog natječaja i početna joj je cijena milijun i nešto tisuća kuna, znači skoro 30 puta manje i nitko je neće kupiti i nije ju ni do danas prodao, ali su je procijenili na 34 kad je trebalo zatvarati nekome potraživanja. I na to šute sve nadležne institucije, čak se oglašavaju i da je tu sve čisto. Koliko je od 65 milijarda kuna prijavljenih obveza pripadalo povezanim osobama predstečajnih dužnika? To je vrlo bitno pitanje. Predstečajni dužnici su izmišljali obveze i povezivali sa povezanim osobama a mi ne znamo uopće koliko je takvih obaveza. Od ukupno onih 7574 koliko ih je završilo nakon predstečajne nagodbe u stečaju? Po ovim podacima se da zaključiti skoro polovica. Jer ako je vaš trošak bio 9,5 milijuna kuna a prihod 4,8 milijuna kuna, a razlog zašto niste naplatili je dolazak u stečaj onda ispada da je polovica predstečajnih postupaka odnosno dužnika u predstečajnom postupku završilo ponovno u stečaju. Pa ko je to tako procjenjivao da će biti uspješna predstečajna nagodba kad ih je polovica i vas natjerala u dug. Tko će nadoknaditi štetu koju ste prouzročili FINA-i, ne vi, zakon vam je naredio? Tko će nadoknaditi ovih 5 milijuna kuna koje vi niste naplatili? To je šteta FINA-i. Imali ste trošak, nemate prihoda, a imamo slučaj za 1 milijun i 200 tisuća kuna je pritvoreno 21 osoba u Hrvatskoj. Ovdje 5 milijuna, 30 milijuna, 100 milijuna, 500 milijuna ništa se ne događa. Koliko je odobreno predstečajnih nagodbi za dužnike koji nisu imali niti jednog zaposlenog? Koliko je odobreno predstečajnih nagodbi za dužnike koji su imali do 10 zaposlenih? Nemamo te podatke. Koliko je predstečajnih vjerovnika nakon prisilnog otpisa potraživanja otpustilo radnika i završilo u stečaju, oni sami. Je li bilo pritisaka na FINA-u u postupcima predstečajnih nagodbi i tko je vršio pritiske? Jesu li to možda radile i službene osobe? Jesu li moram nazvati jadni djelatnici FINA-e jesu prolazili svašta bili na DORH-u na ispitivanju, jesu. Zbog čega? Ni krivi ni dužni. Jer se na vas vršio pritisak da morate prolongirati rok za produženje predstečajne nagodbe iako je zakonski bio istekao rok i nije se moglo pogriješiti? Jeste imam dopis službene osobe koja kaže ne odlučujte vi o tome, ne odlučuju zakon, on odlučuje kad će se produžiti rok po kojem pitanju. I mimo zakona radi. Koliko je izmišljeno potraživanja u predstečajnim nagodbama? Nitko to ne zna. Tko je kontrolirao i utvrđivao predstečajne obveze i potraživanja? To nitko nije utvrdio. Zamislite tolike postupke 50 milijardi, 65 milijardi kuna u pitanju a da nitko nije utvrdio jesu li ta potraživanja točna ili nisu. Dužnik je utvrdio koliko je on dužan, a nitko drugi nije imao pravo ni provjeru toga. Vi ste vjerovnik dužnika i ja tvrdim da sam dužan, da meni on duguje 5 milijarda kuna, vi nemate pravo provjeriti je li ja dugujem ili ne dugujem, je li moje netko povezana osoba isto tako … predstečajnog dužnika, vi nemate to pravo provjeriti, sud to nije imao pravo provjeriti. Samo što dužnik kaže to je istina i to se prihvaća. I nad svim tim zatvoriti oči, sve to prešutjeti i staviti pod tepih. Ovo je nešto zbog čega se Hrvatska mora crveniti, što je se činilo u predstečajnim nagodbama i koliko je kad se kaže spašeno radnih mjesta, koliko ih je upropašteno, koliko ih je zatvoreno, kako se odrazilo kad predstečajni dužnik mora prisilno otpisati svoja potraživanja, kao se to odrazilo na njegove vjerovnike, koliko on nije platio zbog toga drugima, što se događalo sa cijelim tim nizom? Nema povratne informacije ima samo ona jedna, prva informacija, toliko i toliko stečajnih postupaka su smanjili, nastavili su raditi, ostalo je zaposleno toliko i toliko. Da, ubili smo 100 da bismo spasili 60. I opravdavamo onda ubojstvom 100 pravnih osoba sa spašavanjem 60. Ali ovo nije kritika FINA-i, vi ste morali provoditi ono što vam zakon naredi i što su vam dali i gurnulo vas još u gubitak. Još vam duguju 171 milijun, ne plaćaju vam i još vam naprave troška 4,5 milijuna kuna na predstečajnim nagodbama. Zato mislim da bi bilo nužno da se formira u Saboru i to konsenzusom istražno povjerenstvo koje bi utvrdilo sve okolnosti u u svezi predstečajnih nagodbi. To bi bio dugotrajan i mukotrpan posao ali on bi bio nužan ako želimo odgovoriti na ova pitanja, barem dijelom. Hvala lijepa. replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo dva pitanja dr. Mariću. Prvo je, smatrate li vi da je ovim aktom predstečajnih nagodbi koje kada su provedene na način kakav ste vi sada, iako u kratkom roku slikovito opisali, praktično ozakonjena pljačka iz pretvorbe i privatizacije u nekim slučajevima ili u mnogim? I drugo, što mislite o izjavi gospodina Debeljaka, vlasnika DIV-a ojije neki dan u medijima rekao da nije radio, da se ne trsi radi što radi, da bi mu bilo bolje da se prijavio u predstečajnoj nagodbi jer bi stotinjak milijuna mogao kuna zaraditi. I još jednom i vi ste rekli ali bilo bi dobro da ovdje potvrdi čitava Domoljubna koalicija ovo što smo mi tražili a vi ste evo tražili da se osnuje ovo istražno povjerenstvo. Dakle da to ili učvrstite ili demantirate, da se konačno o tome stvari razjasne. A bilo bi dobro da se očituje i SDP-ova koalicija za koju ovako nemam trenutno snažan dojam da se želi uključiti znači u takav projekt da konačno, ja mislim da bi to svima nama kao Saboru značilo puno a najviše građanima, konačno da saznaju istinu o potezu i politici koja je proglašavana ozdravljivanjem hrvatskog gospodarstva, projektom koji će doprinijeti zapošljavanju itd., pa da konačno imamo zaista jednu pravu sliku. Pa molim vas, tražio bih od vas znači odgovore na ova pitanja. Hvala. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Pa izjave nerado komentiram ali ću odgovoriti indirektno. Ne isplati se raditi u Hrvatskoj, ne isplati se plaćati u Hrvatskoj redovito jer uvijek pođu bolje oni koji ne plaćaju svoje obveze. I čak je i onda osmišljen zakonski okvir kako tu diskriminaciju zapravo ozakoniti. I nije sporno da je ovaj Zakon o predstečajnoj nagodbi diskriminatoran. Mene samo zabrinjava da je Ustavni sud cijelo vrijeme šutio na sve predstavke. A toliko sveučilišnih profesora je kazalo što misli o o tom zakonu. A praksa je pokazala puno gore nego što se i predviđalo. Ne samo što se ozakonilo što se nije smjelo ozakoniti nego je i zakon izigravan i puno toga je učinjeno i mimo zakona. Ali ono najgore od svega je da su se u predstečajnom postupku mogli prijavljivati sa svojim potraživanjima svi tko god je htio a da nitko to nije mogao prekontrolirati je li to potraživanje stvarno postoji ili ne postoji. To je najgore od najgoreg. Zamislite da vi možete evo sada reći pa ja od vas potražujem i ne trebate dokazivati milijarde. I ničime ne morate dokazivati. To kaže dužnik, ja sebi dugujem tamo nekom svom povezanom poduzeću, ja sam fizički, nema ni dokaza o uplati. I nitko nije mogao prekontrolirati. A kada bismo samo izlistali kojih je prvih 20 pravnih osoba završilo u predstečajnoj nagodbi i malo izanalizirali strukturu vlasništva tih tvrtki, odnosa sa nekim drugim tvrtkama, sa nekim osobama onda bi nam bilo jasnije zbog čega su predstečajne nagodbe donijete. Ali isto tako bilo bi interesantno vidjeti zašto je nekima otpisivano 70% potraživanja a nekima samo 10%. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo. Kolega Marić, ja sam pokušao u ime kluba polemizirati neke stvari u ovom izvješću iz jednostavnog razloga da više paušalno ne govorimo jer svima nama, saborskim zastupnicima su mnogi podaci nažalost nedostupni. I nama članovima Odbora za financije i za gospodarstvo. Jer kada bi se držali samo Zakona o fiskalnoj odgovornosti onda unutra jasno piše jedna odredba u jednom članku da kada se donosi nekakav zakon da se mora napraviti i procjena njegovog fiskalnog učinka. A ovaj zakon se donosio, ne samo da ima itekako pogubni fiskalni učinak, jer kažem u datom momentu je ovaj zakon i ono što je provedeno temeljem ovog zakona služilo kao argument da su se dugovanja prema državi smanjila za 10 milijardi, i vi i ja smo o tome govorili u proteklim godinama da je to administrativno …/Govornik se ne razumije./…. Međutim, ovo što smo mi danas govorili, nažalost dok ne dobijemo službeni podatak od onoga tko to vodi je nažalost prazna priča. I svi oni koji su izgubili u predstečajnoj nagodbi nažalost od toga nemaju nikakve koristi. I zato mi trebamo inzistirati da u izvješću 2015. dobijemo izvješće oko predstečajnih nagodbi. I kakva je situacija sa tim tvrtkama prije svega onima kojima su otpisana silna potraživanja prema državnom proračunu. Jer u jednom momentu je rečeno da su se potraživanja države smanjila preko 10 milijardi kuna a s obzirom da na prihodovnoj strani državnog proračuna nismo imali priliku vidjeti da se po pojedinim pozicijama povećali prihodi sa osnova tako smanjenih potraživanja države, onda očigledno to administrativnim putem smanjeno u predstečajnoj nagodbi. Zato kažem da bi o tome trezvenije i jače i bolje razgovarali, jer ponavljam ovo je drugi puta u vrlo kratkom vremenu slična priča. Zakon o dospjelim a ne naplaćenim potraživanjima, a nakon 10 godina Zakon o predstečajnoj nagodbi ista politička nomenklatura. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Pa zato smo i govorili kolega Šuker da je potrebno izvješće posebno dostaviti o provedbi predstečajnih nagodba i istaknuli ovdje nekoliko pitanja koja nas interesiraju i koja bi svakako trebalo sadržavati odgovore, na ta pitanja trebalo bi izvješće sadržavati. Jedno od pitanja smo postavili malo prije 60 000 zaposlenih, a koliko je zaposlenih bilo u predstečajnim vjerovnicima. Drugo pitanje bi me interesiralo koliko je iz prijavljenih i na kraju otpisanih potraživanja, znači onim vjerovnicima što je prisiljeno, morali su otpisati, koliko je po tim prisiljeno otpisanim potraživanjima već plaćeno poreza? To bi me interesiralo. A koliko po otpisanim dužnicima nije plaćeno poreza? Država otpisuje i koliko nije već ranije naplatila poreza. Primjerice, vjerovniku koji je, nije naplatio fakturu i mora sada, morao je otpisati po nalogu i po odluci vijeća i po zakonu, on je platio porez na dobit po toj fakturi jer mu je cijela faktura ušla milijun kuna plus PDV, onih milijun kuna je prihod. Prihod osnovica mora platiti PDV po toj fakturi, mora platiti na dobit po toj fakturi. Možda je čak bio i isplatio, digao kredit pa si isplatio nešto dobiti jer ne može funkcionirati drukčije i sad mu država nalaže moraš ti otpisati potraživanja, ali poreze koje si platio po toj fakturi ostaju. Pa mora se namiriti nekako ono što nije platio onaj kome se otpisuje sve. Znači pogoduje mu se sa svih strana. A onda naravno u to se uključe i financijske institucije koje dominiraju sa dužnikom po pitanju odluka, pa onda većinom odluka odlučuju i o onima koji nikako ne bi pristali na otpis potraživanja. **Reiner, I sada bi završnu riječ dala uvažena predsjednica Uprave Financijske agencije gospođa Anđelka Buneta. Kao što sam rekla prije nekoliko sati kad sam počela izlagati da je naše Godišnje izvješće strukturirano prema uzusima, pravilima hajmo reći struke nepisano plus konstruktivni prijedlozi saborskih zastupnika iz dosadašnjeg saziva Sabora i tu se posebno istakao gospodin Šuker i mi smo to stvarno stalno stalno činimo i prilagođavamo. Standard ne postoji i naravno da se prilagođavamo. Jako teško je kada FINA ima 130 servisa svakome dati dužnu pažnju, znate nije to jednostavno. Mislim ne da se ja tu sada branim, nego jednostavno bilo bi nam puno, puno lakše kako standardizirati to. Mi smo čak razmišljali na ovaj način, da strukturiramo servise i tako izvijestimo uvaženi Sabor po korisnicima. korisnicima. Znači, ono što FINA radi za tijela državne uprave i ono što radi u komercijalnom osnovu, pa smo onda vidjeli da bi neke stvari ispale iz tog dijapazona i neke dijelove poslova radimo za male i srednje poduzetnike, neke za građane i tako to. Ali hvala vam na svim konstruktivnim prijedlozima. Mi ćemo to nastojati sve uvrstiti za izvještaj 2015. Htjela sam samo, ostala sam dužna uvaženom gospodinu Sinčiću, nisam uspjela u onom vremenu odgovoriti. Ako vas zanima dođite k nama, objasnit ćemo, porazgovarat ćemo i dapače stojimo otvoreni što je u našoj mogućnosti naravno jer mi smo ograničeni i zakonima i pravilnicima da dođemo reći ćemo do poboljšanja ovog sustava. Mi smo dobili taj posao 2011. i do danas boga mi u ovih evo skoro ovo je peta godina, danas su ljudi educirani za ove poslove. Naučili smo ono što nismo znali i mislim da se dobro nosimo sa tim poslom. Vjerujem da možemo i pomoći vama jer mi smo ipak nekakav kontakt prema onim reći ću i blokiranim građanima i poduzetnicima i naši ljudi svašta dožive i prežive, tako da mislim da možemo pomoći jedni drugima i da buduće izmjene zakona apsolutno budu reći ću još bolje i primjerenije s obzirom da imamo nekakvo iskustvo do sada na osnovu kojega možemo graditi nove izmjene i dopune zakona. Što se tiče predstečajnih nagodbi, vi znadete da sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama FINA je pružala reći ću anulogističku podršku administrativnu, softversku, prostornu plus naši ljudi koji su bili obučeni, imali su određene kvalifikacije stručne, sudjelovali su u radu nagodbenih vijeća. Nagodbena vijeća su samostalna u donošenju svojih odluka. Sve odluke i pismena koja se donesu na tim ročištima javno se objavljuju na stranicama FINA-e i prema OIB-u može se pratiti svaki taj dužnik u kojoj fazi je bila ta predstečajna nagodba. Mi ćemo se potruditi, ali ne možemo sami, naravno jer moramo za ova neka pitanja konzultirati i Poreznu upravu i Ministarstvo financija jer mi nemamo sve te podatke, da bi sačinili jedan kompletan izvještaj o predstečajnim nagodbama. Mi možemo samo ono što je do nas, jel'. Ali evo s obzirom da je ovdje i gospodin Marić zatražio i više vas zapravo da bi bilo dobro napraviti takav jedan izvještaj mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da bi se takav izvještaj sačinio. OIB kao element koji je saživio ja ću reći u svim sferama života i rada, svim našim sustavima i podsustavima mi bez njega nitko ne bi mogao funkcionirati, nema šanse. Tako da mi razmjenjujemo podatke i sa poreznom i sa drugim sustavima. Naravno ako nije dovoljno možemo i više, ali sukladno zakonskim propisima jer mi sebi sami ne možemo dati ovlasti da razmijenimo neke podatke ako nemamo to pravo. Što se tiče pitanja uvaženog zastupnika prof. Lovrinovića ne radi se o HNB-u nego o HPB-u potraživanje jer imamo neke sporove. Tri su oni dobili pa je 16,5 milijuna u njihovu korist, prvostupanjska a mi smo se žalili i to datira još od davne 2007., 2008., a dvije smo mi dobili. To je tih 8 što potražujemo. E sad, pošto je to drugostupanjski sud oni će se žaliti na naše, mi na njihovo i to će trajati još ne znam koliko godina, a velim radi se o 2006., 2007., 2008. Jedino Jedino što imamo sa HNB-om to je spor od 2003. mislim, nemojte me hvatati za riječ, a radi se o upadu u platni sustav Vukovara 1996., nažalost. To su takve duge, duge stvari dalekosežno u prošlost sežu jer mi smo i kompanija, odnosno agencija, sa dugom povijesti, 57 godina. Što se tiče ovoga da bi bilo dobro da dođemo ovdje i da razgovaramo o budućnosti FINA-e. To bi bilo savršeno. Da se FINA-u pita nešto, u smislu kako FINA sebe vidi naravno gazda vlasnik je onaj koji će donijeti zadnju jel', ali mi smo oni koji prate direktive EU, mi tražimo svoje mjesto pod suncem, mi smo sada otvoreni konkurenciji europskog tržišta zato smo i ušli u …/Govornica se ne razumije./… da se prilagodimo. Tu smo dali reći ćemo supportirali vlastitim sredstvima. Zašto? Da ostanemo u tržišnoj utakmici jer inače nismo, gotovo je. Neće biti više ni 45% tradicionalnog odnosno prihoda iz tradicionalnih poslova. I smatramo da je to izuzetno bitno. Nama ostaje da se prilagodimo direktivi kako je mi popularno zovemo 80/20. Što to znači? Da nam uskoro država kao naš vlasnik neće moći davati poslove zato što ne ostvarujemo 80% prihoda od poslova s državom. Mi više radimo za komercijalni dio nego za državu. Dakle, država nam neće moći više temeljem zakona nekog ajmo reći na taj način dati određene poslove. Dakle, mi se moramo transformirati i mi to sve pratimo, gledamo, imamo nekakve prijedloge i ideje dapače bilo bi nam jako drago da to bude interaktivan rad i da nam pomognete, da vi čujete što mi to radimo, što smo napravili, kako mi to gledamo. Naravno mi ćemo pričati i sa našim resornim ministarstvom, odnosno Ministarstvom financija, da pokažemo što i kako mi vidimo sebe, a oni će reći feedback sa svoje strane. Mislim da sam u pravilu odgovorila gotovo sve. Ako nisam nešto ispričavam se. Stojimo na raspolaganju, možete i pismeno, usmeno kako god. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. S time zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Evo na ovu temu o FINA-i, predstečajnim nagodbama i svim ostalim stvarima potrošili smo samo malo više vremena nego na onu prvu temu, valjda to ukazuje na stupanj važnosti